за декларация от името на парламентарната група на ГЕРБ-СДС. които подпомогнаха българския бизнес за справяне с кризата, породена от COVID-19, и бяха запазени над 300 хил. работни места. Сектор „Туризъм“ и в частност „Хотелиерство и ресторантьорство“, както и сектора на транспорта, бяха целенасочено подкрепяни с целеви средства и програми, най популярните от които бяха 80/20, 75/0, в рамките на които държавата поемаше висок процент от осигурителния доход, включително и процент от осигуровките на работниците и на служителите. Така с инвестиция от близо 200 млн. лв. бяха запазени повече от 50 хил. работни места. Нещо повече, беше създадена и специална мярка за подкрепа на фиксираните разходи на компаниите, за които близо 8000 компании с над 10 000 обекта получиха 140 млн. лв. като процент от оборота, за да подкрепят ликвидността си във времето, в което им бе забранено да работят. За добро или за лошо, служебният кабинет не възприе и не приложи различни или по-успешни мерки за подкрепа на туристическия сектор. Бихме се радвали да го направят да бъдем първите, които да ги поздравим, но това не се случи. Нещо повече, вече повече от месец и половина целеви мерки за българския бизнес няма. На практика туризмът бе изоставен от подкрепа, и то точно по време на летния сезон, а за зимния – от страна на управляващите, не се чува и дума. Единствената мярка, която действа, е 60/40, при условия от 40% спад на оборота, което на практика означава, че фирмите трябва или да са фалирали, или пред фалит, за да могат да се възползват от Програмата. Почти една трета от договорите на работниците и служителите в хотелиерството и ресторантьорството излязоха на светло заради мерките, които ние предприехме. Но сега – при пълна липса на подкрепа от страна на държавата и при условия, които са почти невъзможни за изпълнение, много от работодателите отново се връщат към стари практики за осигуряване на минимална работна заплата или за неосигуряване на своите работници, или ако щете и криене на обороти, с цел да могат да се възползват от Програмата. Хаотичните противоепидемични мерки, липсата на елементарна предвидимост и никаква защита докараха бранша в ступор и в желание да стачкува. Тук апелирам към служебния кабинет: не жертвайте бранша, защото е дръзнал да заговори за протест. Той има нужда от мерки за подкрепа днес и сега, защото утре със сигурност ще бъде късно. Сред народните представители в тази зала има професори, макроикономисти и финансисти. Призовавам Ви: проявете разум, проявете разум спрямо ситуацията, в която е принуден да функционира туристическият сектор от началото на пандемията! Нещо повече, ние от ГЕРБ-СДС го казваме не просто за да предизвикаме дискусия, а за да обърнете внимание на този изключително важен бранш.

Задача на нашия кабинет бе да окажем жизненонеобходимата подкрепа към бранша, за да успее да преодолее кризата. Ваша задача е просто да продължите тези усилия, без да им обръщате гръб. предложената от служебното правителство актуализация на държавния бюджет са заложени 430 млн. лв. за мерки за бизнеса, но отново само за Мярката 60/40, чийто нови условия все още така и не са много ясни. Липсва целева подкрепа за туризма – от транспорта облагодетелствана е само авиацията с 30 млн. лв., но липсват ясни мотиви защо никой друг сектор в икономическите дейности в страната не се планува да получава целеви средства. Не са предвидени или поне от предложението за актуализация не става ясно да са предвидени средства за фиксираните разходи на бизнеса, което е още един удар по най-тежко засегнатите от пандемията сектори. Непрекъснато нарастващият брой на новозаразени в болниците от COVID-19 създава силен натиск върху здравната система, която се увеличава с часове. Въпрос на време е под напора на пандемията да се наложат мерки, които да ограничат свободния бизнес, особено в секторите туризъм, в частност хотелиерство и ресторантьорство. Работодатели, работници и служители в тези сектори имат спешна нужда от подкрепа. Ние от парламентарната група на ГЕРБ-СДС настояваме за незабавно продължаване на мерките за подкрепа на осигурителния доход на работещите в туризма, както и за продължаване на мерките за покриване на фиксираните разходи на компаниите. Това трябва да намери своето отражение в предстоящата актуализация на държавния бюджет, и то колкото се може по-скоро. Настояваме да се удължи и срокът за действие на 9% ДДС за стоките и услугите, които изтичат на 31 декември тази година. Мотивите за въвеждането му бяха свързани с възстановяване на някои сектори, които бяха силно засегнати от пандемията, като ресторантьорския бранш и други. На практика, поради редица ограничения в дейността, бизнесът не може да се възползва от намалената ставка, а същевременно настоящото развитие на пандемията ясно показва, че още сме далеч от възстановяване на икономическите нива отпреди кризата. Уважаеми колеги, бюджетната процедура, свързана с актуализацията. Поставената тема, касаеща туристическия бранш, не търпи никакво отлагане, не търпи и политически сметки, както и политически целесъобразности, тя е просто отговорност пред гражданите и бизнеса. Знаем, че в момента Вашето внимание е по-скоро насочено към връчването на третия мандат, но отново ще Ви призова за разум и трезва оценка именно заради отговорността пред гражданите. И нека не забравяме, че всичко започва с гражданите и свършва с тях. Те ни гласуваха доверие, затова трябва да се отнасяме отговорно. Покажете и Вие Вашата отговорност! Благодаря за вниманието. Благодаря Ви. Започваме с изслушването. Госпожо Манолова, Вие ли ще направите изложение по въпросите? Заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! През последните години вносът на отпадъци и на боклук в България с цел съхранение и третиране се увеличи многократно. На практика за периода 2011 – 2017 г. по официални данни на „Евростат“ се е увеличил вносът на боклук в България. Положението за първите пет месеца на 2021 г. е още по трагично, защото внесените отпадъци достигат 163 Тревожно е също така и че 14 431 тона внесени отпадъци са опасни такива. С други думи, България постепенно се превърна в сметище и на Европа, и на света, държава, в която се внасят огромни количества отпадъци, които, за съжаление, не се съхраняват, а още по-малко се третират правилно, така че да не застрашават здравето на българските граждани. През 2020 г. имаше голям скандал с вноса на италиански боклук, последваха уволнения, условна присъда за шеф на РИОСВ, арести, но случаят заглъхна. За съжаление, хилядите тонове боклук, които бяха внесени от Италия, продължават да стоят струпани и в „Бобов дол“, и в Плевен, без възможности да бъдат предприети действия за тяхното отстраняване. Ние идваме!“ следим тази тема непрекъснато и тревогата на българските граждани от зариването на редица населени места, речни корита и различни промишлени площадки с боклук. Лошото е, че реално горенето на боклук и замърсяването на въздуха се превърнаха в търговия, в печеливш бизнес, от който приближени до властта фирми печелят добре, заплахата за здравето и за живот в невъзможни условия с мръсен въздух е за българските граждани. Всъщност това е и обяснението защо България е една от държавите с най-мръсен въздух и защо срещу България се провежда наказателна процедура за неспазване на европейските правила за качеството на въздуха и най-вече за нивото на фини прахови частици. Нещо повече, 150 хил. души за 10 години, или 15 000 на годишна база според официални данни, загиват и губят и здравето, и живота си заради заболявания, които са свързани с мръсния въздух, който дишаме. Това може би нямаше да е чак такъв проблем, ако се спазваха правилата и нормите, но правилата и нормите и по отношението на вноса на боклук са за гражданите – за фирмите, за бизнеса, приближен до властта, законът е врата в полето, която може да бъде нарушавана. Според данни на Министерството, освен вносът на отпадъци от Европейския съюз, в България се внасят и боклуци от трети страни, включително от Албания, Швейцария, Северна Македония, Сърбия, Великобритания, Китай, Саудитска Арабия, Босна и Херцеговина, Сингапур, Турция, Норвегия, Ливан, Украйна, Катар. Основен проблем при третирането на внесените отпадъци е фактът, че те се изгарят в централи, в които няма достатъчно условия за пречистване на вредните вещества. На практика вредни газове и токсични съединения, няма гаранция, механизми и инсталации, чрез които да бъде осуетено тяхното преминаване във въздуха и оттам пораженията, които нанасят на здравето на българските граждани. и за въглеродни окиси, и за хлороводороди, за серни и азотни окиси, за токсични метални съединения, за канцерогенни вещества. Топлоцентралите просто нямат инсталации, необходими за пречистване на тези вещества след изгарянето на боклук. Освен случаите с изграждане на централа за изгаряне на опасни отпадъци в Пещера, представете си, в центъра на града има инсталация, която гори опасни отпадъци, предстои изграждането и на депо за опасни отпадъци. Всички сме свидетели на тревогите на населението от обгазяването на Бобовдолска община и на Сливен заради изгарянето на боклук. Сега с тревога следим и намерението на Столична община да изгради инсталация за изгаряне на отпадъци буквално в центъра на София, на 3 км от ул. „Московска“ – от кабинета на кмета Фандъкова, в нарушение на всякакви изисквания за отстояние на подобни промишлени съоръжения. Буквално срещу инсталацията за изгаряне на боклук се издигат... ...жилищни сгради, които в момента се строят, и фините прахови частици, които на годишна база ще произвежда тази инсталация за изгаряне на боклуци, са в параметри около 9 тона годишно, плюс 9 тона фини прахови частици в София ...намерението на Столична община да изгради този завод за боклук. Всъщност обществената поръчка е финализирана и там, както и във всички любими от предишното управление, са преведени вече 60 млн. лв. авансово на фирмата, която да изгради тази инсталация за изгаряне на боклук. Въпросът ми към министъра е: какви мерки предприема Министерството на околната среда и водите? ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви. Господин Министър, заповядайте

боклуци не съществуват. Това е само една хипербола, която може да се отнася и за физически, и за юридически лица, и за предмети. Независимо от това, темата, която повдига госпожа Манолова, е страхотно важна. Тя е национален проблем. Ако трябва да си говорим за нея, няма да ми стигне целият мандат. Затова искам да Ви запозная с нормативната обстановка в момента и откъде е произтекла тя. През 2012 парламентът приема Закона за управление на отпадъците, който транспонира напълно европейското законодателство, където отговорни за генерирането на отпадъците са операторите, които произвеждат отпадъци, извън битовите, и кметовете на общини, които отговарят за битовите и строителни отпадъци, генерирани на територията на общината. Тук някак си още тогава самата държава е дезертирала с този закон. Моментално от 2012 г. 113 сметища стават незаконни, защото не отговарят на изискванията на новия закон. Малко след това Европейската комисия ни налага наказателна санкция, която изисква до края на 2020 г. тези депа да са закрити и рекултивирани. Усилията на правителствата през този период са свързани с това, че в края на 2017 г. тези 113 депа са закрити, обаче не са рекултивирани. По тази причина Комисията по по някакъв начин ни беше дала удължен срок до 30 юни да извършим този вид дейност. По причина на държавата, която е била осигурила

и финансирането на останалите депа, които са 43, се прехвърля към ОПОС. Така или иначе самият срок за сключване на договори по обществената поръчка за изпълнение на проектите предизвиква закъснение по сроковете на самата директива. Към момента 43 общински не са закрити и на нас ни предстои наказателна процедура, която ще ни е по-солена от тази за въздуха. Същият този закон, както и Регламентът Регламентът на Европейския съюз от 2005 г. за свободно движение на отпадъците – така ще го нарека по-популярно, който регламентира брокер и търговец, където се вижда, че той въобще не е насочен към въздействието на отпадъците, а по-скоро е насочен към търговската дейност и ние като страна членка дава формалното основание да започнем да внасяме и да изнасяме отпадъци, включително и от трети страни, и да ги използваме преди всичко за търговия. Тук искам да направя една голяма разлика, че една част от отпадъците, които се внасят, даже по-голямата, са суровини, които служат на българската промишленост да произвежда принадена стойност, но друга част от отпадъците, каквато е този отпадък с код 19 12 12, е за криминално-търговска печалба, защото, доколкото по непотвърдени данни знам, 300 евро получава реципиентът от този, който внася на тон, докато в България общините предлагат по 30 – 45 лв. И какво става сега? Казвам макрорамката – ние годишно генерираме около 3 милиона битови отпадъци, 1 милион от тях са отпадъци от характера на 19 12 12 – смесени отпадъци за изгаряне. На тях никой не им обръща внимание и общините имат големи проблеми къде да ги съхраняват. Вярно, че и общините са си виновни, защото сепарацията на тези отпадъци не е достатъчна, за да добие достатъчната калоричност това да стане истинско гориво за ТЕЦ-овете, но това е национален проблем, който аз се опитах да го регулирам в краткия период, в който съм там. В същото време, когато Турция спря 11 камиона с отпадъци на границата с България, тя тя не е член на Европейския съюз, исках да предприема реципрочна мярка и аз да забраня вноса от Турция. Оказа се, че нямам законово основание за това. Парадоксално е, уважаеми депутати, вносът на отпадъци да се решава от един чиновник, един директор и един заместник-министър чрез подписване на нотификация, а забраняването на вноса на отпадъци да не може да стане от един министър, дори от Министерския съвет. Затова какво направи правителството? Правителството прие Национален план за управление на отпадъците 2021 – 2030 г., който дава юридическо основание да се предприемат мерки с решение на Министерския съвет за забрана на вноса на най-гадния отпадък, бих казал, той е смесен отпадък, защото не става нито за горене, а става само за депониране. Но аз като Ви обясних какъв е националният проблем, представете си здравомислието и грижата за околната среда каква е – ние да чистим други държави, за да депонираме, примерно, у нас нови отпадъци. Щях да кажа „боклуци“, защото наистина за мен те са боклуци. Това в момента предстои. Може би следващата седмица Министерският съвет ще приеме решение, с което се забранява вносът на този вид отпадъци. Но парадоксално е, уважаеми дами и господа, че веднага бизнесът скочи срещу това и каза, че тези отпадъци са му крайно необходими, основно ТЕЦ-овете, за да се извършва технологичната работа. Аз ги попитах: добре бе, като имаме един милион тона общински отпадъци в наличност в България, като имаме девет милиона тона в Плевен на площадката на „Феникс“ ЕАД, ресурс 19 12 12, 218 тона имаме някъде около площадките на ТЕЦ „Бобов дол“, защо не ги горите тях? И те казват, че те не са годни за горене, защото са смесени, а тогава не искат да забраняваме отпадъците. Независимо Независимо че Законът за управление на отпадъците е поправен в началото на 2012 г., където наистина е вкаран основният принцип, към който трябва да се стремим – на кръговата икономика, това просто казано е следното: да генерираме по-малко отпадъци, а да рециклираме повече отпадъци. Една от целите на този план е през 2026 г. България да достигне 55% рециклиране, което ще ни изравни със средния процент на Европейския съюз.

беше – този, който е провокиран и от госпожа Манолова: как е започнал аджеба вносът на отпадъците на Ндрангетата – на италианската мафия? Как?

на ТЕЦ „Марица изток 2“ експериментално да гори 19 12 12. Аз се питам: откъде са имали те такъв отпадък, са се интересували? Защото един такъв интерес е свързан с търговски… Нали разбирате, че ТЕЦ-ът никога няма да каже: абе я аз безплатно да взема да изгоря отпадъците. Разгеле те не са реализирали този опит. Другият е даден на „Брикел“ 2017 г., също не знам откъде са имали отпадъци, и оттам на практика се открехва вратичката за следващото криминално внасяне, което даже и вчера от публикации разбрахме от „Свободна Европа“, че се е състояло към 80 хиляди тона незаконно внесени отпадъци, изгорени на територията на страната. Аз си задавам следния въпрос – не само на себе си, а и на Вас: след като на операторите са плащали по 300 евро на тон, за да ги изгарят, поевтиня ли електроенергията и парното от това? Питам, просто задавам въпроса. КЕВР да ми обясни. След като са ги изгорили, те на практика използват суровина, която има отрицателна себестойност, нали така? Задавам въпроси, които са абсолютно неизвестни. Това до какъв извод води? Води, че само личната изгода и частният интерес са довели до този, първо, незаконен, след това се издават нотификации на 4 – 5 фирми, които в момента са сведени само до нотификации на циментовите заводи, на другите нямат право да изгарят 19 12 12, но злото е свършено. Защото правителството многократно – и предишното, и сегашното, е правило опити италианците да си приберат отпадъка – 9 хиляди тона, от Плевен, то обаче отказва, защото казва: Вие съвсем легално сте ги внесли, и отказват. Този проблем остава да стои. Аз бих се радвал един оператор от тези, които са против забраната на вноса на 19 12 12, за собствена сметка да вземе

Ще имате възможност да отговаряте на въпроси. Преминаваме към въпросите от парламентарните групи. От „Има такъв народ“ – заповядайте.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, имам два кратки въпроса. Вие се опитахте да отговорите и предварително на тях, като ни ги зададохте на нас. Моите въпроси са следните: продължава ли порочната практика за внос на отпадъци 19 12 10 – горими, и до днес и как се контролира действителното съдържание на пристигащите товари? Вярно ли е изтеклото в медиите, че внасяме болнични отпадъци от трети страни, и ако е така, как се транспортират, къде се депонират, къде се горят? Колко средства за екология са заделени от собствениците на ТЕЦ-ове, които горят отпадъци в непригодните си пещи, и колко проверки сте направили по Ваше време? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА И аз благодаря за въпросите. Проверките за този кратък период са били малко, но съдържателни. В тази връзка и на „Феникс“ АД – Плевен, е издадена принудителна административна мярка да унищожи отпадъците за собствена сметка, защото, когато е внесъл около 10 хиляди тона по 300 евро на тон, той е получил 3 млн. евро. Нали така се получава по простата Същият там е направен и за 218 тона на площадката на ТЕЦ „Бобов дол“. Пак уточнявам, че е на площадката на ТЕЦ „Бобов дол“, но не е на фирмата на ТЕЦ „Бобов дол“. иначе не засегнахме една голяма група депа за отпадъци, а това са така наречените незаконни депа, за които по принцип кметовете отговарят, но това са всичките, които виждате – направени са по мое време 114 броя проверки, издадени са 7 броя акта на кметове. Това са само на така наречените незаконни депа. Някои са например пословични, едното от които е депото на Велико Търново, то е пословично – въпреки всичко там, един голям областен град, този въпрос не ще да го реши от 2015 г. насам.

А как се контролира съдържанието, ще Ви кажа аз – много интересен начин. Някои фирми могат да си направят собствени акредитирани лаборатории, те могат да си направят и собствени верифициращи лаборатории.

Тук специално виждам, че не е доуточнена нормативната уредба, така че да се гарантира. А да Ви кажа как се контролира. Това също е много интересно. Акредитацията и пробите се правят върху горивото, тоест върху отпадъка, който ще се гори. Те не се свързват с емисиите, които се отделят при горенето. Това е съвсем друг вид контрол. На практика акредитацията не осигурява чистотата на околната среда, а осигурява какво качество на горивото се използва, което се верифицира от тези свързани фирми и по изчислителен път се твърди какви емисии би могло да отдели. Така че този процес за мен не е ясен и нормативно уреден. МИНИСТЪР АСЕН ЛИЧЕВ: Това е труден въпрос да Ви кажа аз. Всичките са частни фирми. По принцип, когато нещо се дава на концесия или се прави договор от някой добросъвестен стопанин,

Темата с вноса на отпадъци е особено чувствителна за обществото. През последните години законодателството се измени неколкократно, като се въведоха много по-строги изисквания към търговските субекти, които оперират с отпадъците. Трансграничният превоз на отпадъци е регламентиран в Закона за управлението на отпадъците, като строго се спазват разпоредбите на Регламент ЕО № 1013/2006. При встъпването си в длъжност, господин Министър, Вие с огромен апломб заявихте, че ще спрете вноса на отпадъци в България от трети страни, като цитирам: „Въобще не ме интересува дали ще засегна бизнес интереси. Над мен не стои политическа сила или мафиотска структура, която да ми диктува.“ След това Ваше изказване обаче не последваха никакви действия. Какво се промени тогава и какво Ви спря? Нещо повече, в началото на месец август отново декларирахте, че ще забраните вноса на отпадъци, предназначени за депониране или горене. Какви действия предприехте в тази посока и защо няма развитие по случая към настоящия момент? Какво прави Министерството, за да ограничи вноса на отпадъци? И накрая, не мога да остана безучастна на внушенията на госпожа Манолова, които направи от трибуната, за инсталация за изгарянето на отпадъци в София. В центъра във Виена също има активна инсталация. Искам да Ви кажа, че инсталацията ще се изгражда в съответствие с всички нормативни европейски и национални законови и подзаконови норми. В крайна сметка всички изисквания за системата за изгаряне и пречистване на отпадъци са на най-високо ниво.

Уважаема госпожо Председател, нека да махна обръщенията, за да съкращавам от времето. Този въпрос ми е много приятен. Аз в началото, когато отговарях, казах, че е парадоксално един директор, един заместник-министър, един чиновник да разрешават вноса, като дават нотификации, но че от Закона и от Регламента въобще няма възможност министърът да ги забрани. Затова аз си държа на думата и целенасочено работя и другата седмица ще видите Решението на Министерския съвет. А по повод на репликата Ви към госпожа Манолова, не мога да Ви отговоря от нейно име.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Всъщност, господин Министър, Вие се изправяте пред един системен проблем, за който вина не носите Вие, но решението в посока забрана може да звучи сладко, но то е популистки подход, защото то не противоречи на бизнес интереси, а на основни европейски принципи. Думите на вносителя, че 400 хил. тона отпадъци се внасяли и изгаряли в България, също не отговарят на истината, а по-голямата част от това са суровини за индустрията. Но все пак има и смесен битов отпадък, той се изгаря и това представлява риск и щета за здравето и околната среда. За да се реши този проблем обаче, трябва системна реформа. Защото, господин Министър, твърдя го и се подписвам под това, Вие нямате представа какви са потоците отпадъци вътре в собствената Ви държава, защото българската система за управление на отпадъци почива върху измама. Достигнатите нива на рециклиране са виртуални. Достигнатите нива на рециклиране на гума, масла, опасни отпадъци са над средноевропейските и това, аз твърдя, е абсолютен фарс. Няма как да знаете какво влиза от Европа и от трети страни, когато не знаете какво се рециклира в България, защото българската система позволява един отпадък да се напише като друг отпадък и тъй нататък. Хората и експертите, запознати с процесите на рециклиране на отпадъци, знаят прекрасно за какво говоря. Така че, господин Министър, необходима е реформа и промени. Точно такива промени и мерки бяха предложени в 44-тия парламент по време на кризата с вноса на италианския боклук от БСП – банкови гаранции, конкретни мерки за брокери и търговци, там, където е проблемът, електронни регистри и така нататък. Законопроектът получи подкрепа от всички парламентарни групи, включително от Вашето министерство, беше обсъден с експертната общност, широко обществено обсъждане, приет на първо четене, неприет на второ четене. Поради обективни причини – приключи това Събрание. Моят въпрос е свързан именно с този законопроект, за който, между другото, търся най-меката дума, беше откраднат, преписан, изплагиатстван от госпожа Манолова и внесен в 45-ото народно събрание в леко осакатен вариант, но все пак единствените, които реагираха адекватно тогава, са групата на БСП. Господин Министър, запознат ли сте с този законопроект и смятате ли да направите тези промени, които наистина ще внесат прозрачност в системата, ще дадат контрол на Министерството и ще ограничат вноса на смесен битов отпадък от трети страни, от Европа, но не по пътя на популизма? Благодаря. (Единични ръкопляскания от И аз благодаря за тези въпроси. Не мога да не се зарадвам, че ме ползвате като проводник към госпожа Манолова, която и аз харесвам, но може би трябва да контактувате пряко в почивката. Иначе сте абсолютно прав: липсва държавна политика по отношение на проблема с отпадъците, които се генерират на територията на България. Аз се опитах да направя опит с Националното сдружение и с тях обсъдихме всички проблеми, свързани с отпадъците. А те са много. Един от основните проблеми, той включително е данъчен. Общините имат пари от такси смет обаче, които им се разрешават само за сметосъбиране и сметоизвозване. Те не могат да инвестират от тях нито в депа за отпадъци, нито да предприемат охрана, за да не допускат незаконни отпадъци и така нататък. Държавна политика няма и по отношение на друго. Отпадъците на територията на България, които остават за горене, са оставени в ръцете на частни фирми. Това на всички Ви е известно. Къде е държавната политика, в която поне се казва, че в Южна и в Северна България ще бъде изградена една инсталация за изгаряне на българските отпадъци? Второ, по отношение на това, че Вие се съмнявате в достоверността на фактите, многократно от тази трибуна, включително и от трибуната на комисиите съм бил учуден, че никой не признава данните на статистиката. Аз като служебен министър и бивш държавен служител за мен това са единствено официалните данни. Подозирам, че може да не са истински, но ми кажете Вие: какво мога да направя за 3 месеца? Аз се опитах, и Вие ще го видите на сайта на Министерството ежедневно получавате информация какъв внос на отпадъци е влязъл, и това не е случайно. Това е съвместимо със системата на Митниците, където всеки един отпадък по код се следи чрез джипиес. Недостатъкът тук е, че когато пристигне при приемника на отпадъка, спира неговият отчет и той вече може да бъде – например някой си внася някакъв отпадък, може да го препродаде, премести и така нататък. Всички закони, които са били внесени при редовното правителство и са били подкрепени от Министерството на околната среда и водите, ги подкрепям и аз, защото аз съм човек, който счита, че трябва да има приемственост и устойчивост. Какво съм направил в това отношение? Написал съм писмо до премиера, че всичките закони, свързани с околната среда и с наказателните процедури, и са били в Народното събрание, трябва да бъдат внесени наново от този Министерски съвет.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Личев! Сред най-сериозните проблеми в Перник, а и не само, е мръсният въздух. Ние там имаме един ТЕЦ, чийто отпадъци се депонират в шламохранилище, което през годините образува сериозни проблеми. Миналата година беше скъсана негова дига, РИОСВ непрекъснато правеше проверки и даваше предписания, с които настояваше неговата рекултивация. Към настоящия момент се информираме от страницата на община Перник, че е инициирано инвестиционно предложение, с което да се рекултивира това депо. Бих искала да попитам, ако има забавяне, бихте ли имали възможност МОСВ да наложи мерки за ускоряване на процеса по рекултивиране на това депо? Тъй като има ли възможност на друго място да се изхвърля шлаката от ТЕЦ „Република“, докато новото бъде изградено, тъй като създава рискове за здравето на хората? Благодаря.

Тук също има една законодателна празнота, която е много сериозна и Вие отваряте една… Едните са битови и строителни отпадъци, другите отпадъци са от минната промишленост и енергийната промишленост. Те остават в някакво бяло законодателно петно. Например, ако ме чухте и никой от Вас не пита, за отпадъците от минната промишленост – кариерите, мините, а те са залели държавата. Вие не знам дали ги виждате. Ако някой е ходил на „Медет“, ще види, че там има море в котлована, а наоколо има около 60 млн. тона камъни. Всеки би си задал въпроса: защо тези камъни не се използват като настилка за магистрали, като строителен материал, а стоят там да замърсяват да замърсяват околността и най-вече Медетска река, която, като се влее в Тополница, се получава пяна? Това може да го видите ежедневно.

как когато ТЕЦ-ът е юридическо, търговско лице, ние да му съдействаме? Питам – ако е внесъл проект за рекултивация, ние ще го съгласуваме по най-бърз начин, ако отговаря на изискванията по околната среда. Доколкото знам, проектите за рекултивация минават по облекчена процедура по ЗООС, нали така беше, ако не се лъжа, и затова, а аз как да Ви гарантирам, че ще мога да намеря на територията на Перник място за ново депо? Ще съдействаме, ако е необходимо. Моля, помолете кмета да се обърне към мен писмено за съдействие, мога да му изпратя експерти да го консултират, но не мога да свърша тази работа, нямам и такива правомощия по закон.

Бих искал да Ви кажа, че тя безспорно е важна тема, видяхме каква е и позицията на Министерството на околната среда и водите и с оглед на това бих искал само да Ви припомня и да Ви питаме. С С голям ентусиазъм, след като беше на първо време транспонирано европейското законодателство в нашето законодателство

може да се стигне донякъде, имаше първи резултати и мотивация на хората да изхвърлят разделно отпадъците. След това обаче, след 2009 г., този процес бе буквално блокиран, демотивирани бяха хората, защото се видя, че поетите ангажименти не се изпълняват от страна на субекти, които трябва да извършват по-скоро организацията за разделно сметосъбиране, има много сериозен регрес в това отношение и днес, ако има реално сметосъбиране, както Вие посочихте, че близо 1 милион тона отпадъци по еди-кой си код – няма да го повтарям тук, не биха били в тези параметри. Тоест голяма част от тези отпадъци биха отишли за рециклиране, малка част за оползотворяване и най-важното – не биха постъпвали в депата за отпадъци или за изгаряне. Първо това. Моят въпрос е: каква е позицията, визията на Министерството на околната среда и водите по този казус и, второ, Вие посочихте тук и госпожа Мая Манолова също, че се изгарят безконтролно? Това не бива да се допуска, да се изгарят безконтролно отпадъци в ТЕЦ-овете или там, където се изгарят, в съответните горивни инсталации. Трябва да се спазват всички изисквания в законодателството. Не само че има, колега от ГЕРБ, инсталация за отпадъци, която функционира и която изгаря отпадъци на центъра на Виена – аз съм посетил този завод, и се вижда, че няма никакво вредно въздействие. По същия начин трябва да се извършва изгарянето, но трябва да има обективен, коректен подход, Министерството да изпълнява своите функции и всички компетентни органи, така че и

и в никакъв случай не трябва да има никъде никаква тенденция – нито в едната, нито в другата посока. А относно това какви отпадъци се внасят? Колеги, бих искал да припомня на господин Министъра, че в Закона за управление на отпадъците при внос на отпадъци министърът има правото и задължението да нотифицира вноса на съответния отпадък или упълномощено от него лице. Господин Министър, няма как да приемем, както Вие посочихте, че някакъв чиновник решава. Чиновникът не решава. Чиновникът изпълнява това, което е в рамките на закона – задълженията, които са вменени, правата и отговорностите са на министъра и, респективно, упълномощеното от него лице. Така че моят въпрос е със сигурност не само от митническите власти трябва да имаме цялата информация какво се внася, как се внася, тук сме имали дискусия и дебати покрай италианските отпадъци и би следвало в днешно време контролът да бъде на много по-високо ниво, всички компетентни органи по веригата да изпълняват своите задължения, така щото, когато бяхме в Берлин – в Бундестага

и всички ние трябва да работим това да не се случва. В интерес на бизнеса това, което може да постъпи – да постъпва, и това, което постъпва, трябва да бъде под диктовката на закона. Законът трябва да се спазва и това трябва да се изпълнява много стриктно. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ

се получава едно забатачване на системата. В момента шест хиляди фирми имат лиценз за сметосъбиране и сметоизвозване, което самият си направете извода по какъв начин става контролът. Абсолютно сте прав, че разделното събиране е единственият правилен път към кръгова икономика, за генериране на по-малко отпадъци за депониране, за генериране на рециклирани суровини. Абсолютно сте прав! Какво направих аз? Възложих на ресорната заместник-министърка Ренета Колева първо да направи среща с асоциациите – тези шест хиляди, те имат някаква асоциация, и да намери начин как нормативно да ги редуцираме или да ги накараме да си изпълняват истинските задължения по Закона за управление на отпадъците, защото в много от случаите те са посредници, посредници, които само печелят от този вид дейност. По отношение на разделното събиране обаче трябва да Ви кажа, че основният отговорен е кметът на общината и Вие това много добре го знаете. през тези години контролът на кметовете е достигал нивото на политическата завеса. Така че за трите месеца, на които съм на служба в Министерството, направих каквото мога от гледна точка на това, че съм се заклел в Конституцията и считам, че правото е държавен закон на държавата. Също така споделям – аз и в началото казах това, в отговор на предишния въпрос, че няма държавна политика. И аз съм бил в Германия – участвах в един семинар с Германо-българската промишлена палата, в който се учудих, че болшинството от отпадъците в Германия се изгарят, направена е специална система за това. Наистина инсталациите не са в населените места. Те са някъде, където в радиус от 70 км могат да обират и третират отпадъците, от общините също така се изгарят почти всички утайки от пречиствателните станции – това е така, но сега говорим за един друг стандарт и за едно друго разбиране. Давам пример от 1 септември би трябвало да въведем да няма найлоново пликче, та чуйте ме, нали знаете това? Обърнете се към чуждестранните вериги – Лидъл, Кауфланд, коя беше останалата – да не я съобщавам да ѝ правя реклама, имат ли намерение от 1 септември да извадят найлоновите пликчета?! Така че при нас както ни е различен икономическият стандарт, така ни е различно и разбирането. Засега ние не сме само изостанали в много показатели, които би трябвало да ги набавим, но сме изостанали и в екологичното съзнание – и не само на гражданите, не ги обвинявам тях,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Разбирам невъзможността Ви да забраните вноса на отпадъци от някоя от съседните държави и Законът, който „Изправи се БГ! Ние идваме!“ е внесъл в парламента, ще Ви даде тази възможност по отношение на вноса на отпадъци от трети страни. Да, ние предлагаме забрана на внос на отпадъци от трети страни, нещо, което господин Божанков в неговия закон не предлага. Ние написахме нашия закон след обществени обсъждания и след като подкрепихме хората от Шумен, от от Попово, от Девня, от Пещера, от Стара Загора, от Батак, от Варна, от Севлиево, от Варвара, от община Септември – бяхме на място, видяхме проблемите им и ги подкрепихме. Изготвихме и представихме нашия законопроект месеци преди господин Божанков да представи неговия. (Реплика от „БСП за България“.) Но може би, защото никой от нас не е в конфликт на интереси и няма бизнес, който да е свързан с оползотворяването на отпадъци, затова ние предлагаме забрана за внос от трети страни. И нещо друго. Ние предлагаме да се премахне принципът на мълчаливото съгласие при разрешаване на дейности с боклуци. Представяте ли си, това е единственият бизнес, който може да бъде започнат при условията на мълчаливо съгласие? Да си остъклиш терасата, да отвориш фризьорски салон трябва да чакаш с месеци и с години, но да започнеш дейност с боклуци, не е необходимо изрично разрешение – действа принципът на мълчаливо съгласие, но господин Божанков не предлага този принцип да отпадне, както и да се забрани вносът от трети страни. Може би отговорът е в това – има ли интерес авторът на неговия закон от

Принципът на мълчаливо съгласие редно ли е да улеснява фирмите, които работят с отпадъци? ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, госпожо Манолова. Аз обърнах внимание, че все пак сме в изслушване, а не в обсъждане на законопроекти. Заповядайте.

Безспорно, стига да успеете да го направите. Защото ограниченията на европейските директиви по отношение на така наречената свобода на движение на стоките, включително и на отпадъците, е голямо. миналият месец тук идва комисарят, който отговаря за свободното движение на отпадъците. Той може би, предизвикан от моите думи, дойде да ни обещава, че не трябват никакви рестриктивни мерки да налагаме на територията на България, но аз подкрепям всяко законодателство, което би дало възможност България да се справи първо със собствения си отпадък, а след това да мисли за търговски интереси и за почистване на съседни страни. Също така съм за това да има нова система за сметосъбиране и сметоподдържане, да има по-строг лицензионен режим, който да изисква критерии за оценка и за отнемане на лиценза. Такова нещо няма. нещо няма. По отношение на вноса е същото, като по отношение на концесиите и Закона за концесиите, когато се предоставя концесия – например скално-облицовъчни материали в Кърджали, аз питам министъра на енергетиката: „Има ли търговско проучване, има ли нужда нашата промишленост от скално-облицовъчни материали, за да може да унищожим онази планина в Кърджали?“ Той ми казва: „Не!“ И аз му казвам: „Знам. Значи, това е за износ за Турция и Гърция...“ Това ли е

разрешение за внос на дадена фирма, първо трябва да бъде направено проучване вътре – има ли търговски интерес, как ще бъде оползотворен безопасно този отпадък и тогава да му се дава нотификация. Такова нещо няма. Аз попитах. В момента не е регламентирано. Напълно подкрепям което и да е Народно събрание, ако вземе да усъвършенства нормативната уредба в тази насока, без да вземам страна кой е вносител. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Министър. Господин Божанков, по каква процедура?

Госпожа Манолова е в хипотеза на задаване на въпрос при изслушване. Заповядайте по начина на водене, Госпожо Председател, процедурата ми е отправена към Вас, тъй като не забелязахте, че госпожа Мая Манолова доста грубо излъга, че нейният законопроект е бил внесен преди този на БСП. Казвам на БСП, защото аз законопроект не съм внасял,

накрая БСП ще претендират авторство и за Партийния дом и ще искат да се върнат там, ще претендират авторство и за Министерски съвет, и за всичко останало. Така че моля да се върнем на темата и да престанем с тези дребни заяждания. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Делчев. Приканвам всички народни представители да спазват чл. 144 от Правилника за деклариране на частен интерес и се надявам подкомисията към Комисията към конституционни и правни въпроси да бди за това. Заповядайте, господин Гаджев. Благодаря, госпожо Председател. Процедура по начина на водене. Аз определено нямам частен или какъвто и да е интерес по темата. Въпросът е друг и тази тема нямаше да я дискутираме в момента и

Да не допускате да се правят внушения от тази трибуна, че някой има или няма конфликт на интереси! В Правилника ясно е записано и се надявам колегите от „Изправи се БГ! Ние идваме!“ в рамките вече на месец – месец и половина да са научили Правилника. Там пише кога и как се декларира този декларира този частен интерес и всеки един народен представител, излизайки на тази трибуна, го прави или не го прави, ако няма такъв. Така че Вие нямате право да обвинявате колега народен представител дали има, или няма. Ако е преценил, че има, той е щял да го декларира, а след като не го е декларирал, значи няма частен интерес. Ако Вие имате претенции към това, си има съответен ред, а не от трибуната, да правите внушения. Това, че господин Божанков е експерт по дадена тема, не задължително и не винаги е в конфликт на интереси. Дай боже, повече народни представители в тази зала – експерти по конкретните теми, да се изказват от тази трибуна, а не експерти по всичко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

на територията на страната, предимно от строителни и битови отпадъци, в това число и опасни такива, на нерегламентирани места. Това особено отчетливо се вижда в летния сезон, защото курортните градове и селища са претрупани с битови отпадъци, което се отразява много зле на имиджа на страната. В тази връзка, господин Министър, въпросът ми е: колко акта са съставени за установяване на административни нарушения, издадени ли са наказателни постановления, какви административни мерки е предприело Министерството на околната среда и водите и как се носи отговорност в структурите на Вашата администрация? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви,

Понеже това е отговорност на общините, особено в по-малките общини, където населението оредя страхотно, където данъкоплатците липсват, а проблемите остават, все по-големи са маршрутите за сметосъбиране и сметоизвозване, контролът е все по-малък. Аз съм на мнение, че още от 2001 – 2002 г., екоредът трябваше да се налага принудително. Аз съм на мнение, че единствената помощ, която може да се окаже реално за преодоляването на този проблем, е създаване на нещо като екополиция, която както и общинската да се занимава само с това. Това не е свързано само с отпадъците и незаконните сметища, свързано е със замърсяването на реките,

не му дава право да намери и да си направи регламентирано депо, защото има право на депо за строителни отпадъци, но няма пари. Аз Ви казах, че това е въпрос на Народното събрание не може данъците за смет да се изразходват само за сметосъбиране и за сметоизвозване – нали се говори за децентрализация, нали се говори за пренасочване на финансови ресурси към общините? Общините трябва да имат финансов инструмент да могат да си направят регулирано депо в рамките на общината, за да може тогава законът да се стовари върху тях с цялата си сила. Къде да изпратя служителите на РИОСВ днес? Изберете си една община.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги!

ние направихме редица промени, свързани със законодателството в сферата на отпадъците. Една от най-интересните и най-сериозните е въвеждане на изискването за видеонаблюдение към инсталациите за изгаряне на отпадъци, както и на депата за депониране на отпадъци. Това е един строг регламент към самите оператори. В тази връзка моят въпрос към Вас е: има ли все още депа и инсталации, които не са спазили тези законови изисквания и не са въвели системи за 24-часово видеонаблюдение, което да бъде предоставено на РИОСВ-та, респективно на общините? Ако има такива, дали са наложени санкции по закона, защото законът предвижда и санкции в тази посока, и ако ги знаете поименно, ще Ви бъда благодарен да ги изброите? И както е актуално напоследък да се задават подвъпроси, бих искал да отправя един подвъпрос. Превръщането на отпадъците в ресурс е една от основните цели на Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа. За всички е ясно, че оползотворяването на отпадъците е част от решението на проблемите, но са необходими усилия за производството на качествен RDF и, разбира се, гаранции за незамърсяващи инсталации. Моят въпрос към Вас е: какво направи Министерството по този въпрос за тези вече почти четири месеца? Благодаря.

и аз гарантирам, че ще се подготвя допълнително с подробна информация по отношение на това, защото Вие очаквате от мен да направя анализ на прилагане и ефективност на един закон, който сте приели вчера.

Например при контрола на операторите на комплексните разрешителни ние не можем да получим данни в РИОСВ онлайн от автоматичните станции за газове, защото било търговска тайна. Така че и това остава да оправите. Иначе гарантирам да Ви дам писмено тази справка. Извинете ме, но Ви казах, че темата е огромна. Както виждате, аз не чета, защото не мога да запомня всички факти и обстоятелства. Това задоволява ли Ви като отговор?

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Аз няма да скрия, че промених малко стратегията за моето изказване. Ще задам един въпрос, както се казва адхок, тоест следствие от дискусията. България пропусна огромни възможности по отношение на кръговата икономика. Новият пакет от мерки задава още по-високи цели. България замръзна и заспа някъде около рециклиращата индустрия, и то в най-лошия ѝ вид – и като контрол, и като изпълнение, и като отчитане.

Направиха ми особено впечатление усилията, които са положени, по отношение на разговорите с рециклиращите организации. Моят въпрос, господин Министър, е следният: каква е Вашата визия и какви мерки предприемате България най-накрая да се измъкне от този зле използван кръг на рециклиращата икономика, тъй като Европейският съюз е далеч, далеч напред в своята визия. Тези три буквички „R“, които бяха по

тоест предотвратяването, повторната употреба, рециклирането, оползотворяването за използване на енергия и обезвреждането. Какви усилия и мерки предприемате, за да може да насочим всички усилия на политиките по управление на отпадъците в тази йерархия, тъй като вече не рециклирането, и с това завършваме, е лайтмотивът и на кръговата икономика, и на зелената сделка, и на борбата с

Благодаря, господин Костадинов. Във Вас живее не само депутатът, а и философът. Зададохте ми страхотен въпрос. Пряко това, което съм възприел, аз го казах, това е Националната програма за управление на отпадъците, обаче Вие сте абсолютно прав – тя е насочена само към рециклиране на отпадъците. Зелената икономика и кръговата икономика въобще не е това. Още от предишното правителство заварих, че е възложено разработване на Стратегия за адаптиране към кръговата икономика, но тя пак преди всичко беше насочена към отпадъците. Затова какво направих аз? Направих предложение на премиера да създаде междуведомствена група, в която да влязат министърът на икономиката, на енергетиката, на земеделието, всички компетентни и да създадат една Национална стратегия за адаптация към кръговата икономика, защото ние искаме или не искаме, то е и задължително условие за получаване на еврофондове. Тази работна група е създадена със заповед на премиера и в момента работи. По отношение на състоянието, в което заварих стратегията в Министерството, беше в доста добро състояние, но още не бяха изведени аналитичните части и предложенията, така че не мога да Ви отговоря конкретно. Когато стане готов документът, вероятно ще имаме възможност да се информираме взаимно. и на депутатите трябва да кажа: ако разбирате кръговата икономика само като рециклиране на отпадъците, това е пагубно за държавната политика. Кръговата икономика е ефективно използване на водите, повторно използване на водите, ниска енергоемкост, ниски емисии и ред други, защото не мога да ги изброя изчерпателно. Тоест пренастройката на икономиката, за да влезем в рамките на кръговата икономика и зелената икономика, са много сложни, капиталоемки. В това отношение, когато се водиха преговори с Европейската комисия за за зелените сделки, ние пледирахме, че парите, които се заделят от този зелен фонд, би трябвало да бъдат разпределяни не само с оглед на територията на страната и на глава от населението, ами в зависимост и от стандарта на нивото, на което се развиват тези страни, и особено да има предимства за по-късно присъединилите се държави. Като цяло въпросът Ви е прекрасен. Даже аз бях дал предложение, колегите в Румъния много добре са подходили към въпроса и са създали зелено министерство. Така че трябва да има стратегия, трябва да има закон за кръгова икономика и зелена икономика и трябва да има и ведомство, което да отговаря за него, за да можем да се адаптираме и да не останем последни.

от няколко години се борим с вноса на незаконни отпадъци, на вносни отпадъци по-скоро, донякъде ефективно. По моето скромно мнение този внос се превръща в пандемия по няколко основни причини. Първо, вносителите търсят слаба администрация, която е лесно корумпируема. И второ, има икономическа изгода от горенето на отпадъци в България по три причини. Първата е, че се получават пари от вноса на боклуци. Втората е, че енергията от изгаряне на отпадъци се води високоефективна и се плаща двойна цена от страна на държавата. И третата причина е, че не се дължат такси за въглеродни емисии при горенето на отпадъци. Така че, когато се премахне икономическата причина за вноса на отпадъци, няма да говорим за такъв проблем. Моят въпрос е свързан с ТЕЦ „Бобов дол“. Появи се информация, че има заповед за спирането на ТЕЦ-а от тези дни, докато не се извършат екологични промени в самия ТЕЦ. Може ли да дадете малко повече информация по този казус? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА Уважаеми господин народен представител, понеже ми задавате въпрос, който въобще не е свързан с темата, аз мога и да се въздържа да Ви отговоря, но понеже има голям интерес, ще Ви отговоря. Още в 2018 г. се допълва Директивата, която касае чистотата на въздуха. Там се въвежда едно намаление на емисиите на серен диоксид с 0,6%. Всички оператори на големи горивни инсталации са предупредени, че на 17 август 2021 г. изтича срокът за привеждане в съответствие. И са предупредени много отдавна. Първо, въпросът, който ми задавате, би трябвало да бъде отнесен към Министерството на енергетиката, към КЕВР, би трябвало да бъде отнесен към собственика на ТЕЦ „Бобов дол“. Защото аз питам КЕВР как е утвърждавал цена на тока и парното на ТЕЦ „Бобов дол“, когато те не предоставят услуга с необходимото качество? За мен услуга с необходимото качество за ток и парно не е само количеството, това трябва да е и качеството на услугата, тоест услугата да бъде доставена на потребителя при спазване на всички екологични изисквания. В контекста на това, че имах „късата клечка“ като служебен министър да дойде срокът 17 август 2021 г., при който Европейската комисия ще ни удари мандалото, и той е свързан с така наречените дерогации. Всички останали горивни инсталации с изключение на софийските ТЕЦ-ове, ТЕЦ „Бобов дол“ и ТЕЦ „Брикел“ са съмнителни, но при ТЕЦ „Бобов дол“ не е само това причината. Аз, за съжаление, не съм инженер по промишлено и гражданско строителство, тук има много депутати, които владеят тази терминология, но ще Ви кажа много просто. Какво е било толкова сложно от 2018 г. досега просто да се сменят дупките в газодувките, така са ми казали, че са, така че при горенето на каквото и да е димът не минава през пречиствателните съоръжения, ами излиза навън. Ние сме поставили там автоматична станция, която седи от десет дни. Непрекъснато се регистрира Непрекъснато се регистрира замърсяване на въздуха за всички околни. При това на 13 април 2021 г. РИОСВ е отишъл и им е дал предписание да представят план за ремонт. писмо от управителя на ТЕЦ „Бобов дол“, че той се ангажира до 14-и да представи план за извършване на възстановителните работи. Такова нещо не се е случило. Затова те отиват повторно, констатират, че нищо не е направено и издават принудителна административна мярка. Тази мярка е обжалвана същия ден пред Кюстендилския административен съд. Кюстендилският административен съд отсъжда в полза на РИОСВ – София. Това е, което мога да Ви кажа. И тук започват големите спекулации как ще стане национална трагедия, ако тези мощности бъдат изключени, защото, за да се направи ремонтът на комина, мощностите трябва да бъдат изключени за няколко дена, или часа, не знам колко, не съм специалист. И започва – как ще се повиши цената на тока, как ще изпадне в колапс националната енергийна система. И аз веднага задавам контравъпроси: къде

от язовирите, за да балансират системата по време на най-големите горещини? Те не запълват ли временно тази дупка, след като до края на август времето се захлади? Къде са парите, които КЕВР трябва да е преценила, че са дадени за околна среда, когато утвърждава цената на тока и на парното от ТЕЦ „Бобов дол“? Все въпроси, на които няма отговори. Единственият отговор, който аз ще Ви дам, че докато аз съм служебен министър, никой не може да ме пречупи да престъпя конституционното право на всеки гражданин на здравословна околна среда. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Министър. От „Движение за права и свободи“? Заповядайте.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, нямам частен интерес към темата и към отпадъците. Имам и аз по традиция няколко въпроса – един въпрос с няколко подвъпроса. Внимателно слушах почитаемия господин Личев и разбирам, че отговорностите за много неща са извън Министерството. Били те в законодателството, били те в кметовете, били те в обикновени чиновници. Господин Личев, кой осъществява държавната политика в областта на околната среда и водите – въпрос? Колко време трябва на Изпълнителната агенция по околна среда да издаде едно разрешително и да промени едно разрешително за въвеждане в експлоатация на омуртажкото депо, примерно? Смятате ли, че в тази изпълнителна агенция сроковете, малко е да се каже, се спазват? Смятате ли, че работи добре? Преди Вас имаше един друг министър, който не беше служебен, и той си позволи да каже, че няма глобално затопляне. Сега Ви слушам Вас, че наричате отпадъка „боклук“. Искам да обърна внимание, че в цяла Европа и изобщо в света боклукът, както го наричате Вие, е отпадък, а отпадъкът е ресурс. Ние, ако преценим ресурсите си като държава, ще видим, че може би сме най-богати на отпадъци. Това не са боклуци, това е ресурс. Моля да го имате предвид занапред в изказванията си. Какво друго бих искал като подвъпрос? Има две дружества, които с Решение на Министерския съвет преминаха в патримониума на Министерството на околната среда и водите – „Екоинженеринг-РМ“ и „Еко Антрацит“. Какви са плановете за тяхното развитие? Благодаря за вниманието.

Напротив, аз иронично нарекох незаконните отпадъци боклуци, с които не можем да се справим, и то беше подчертано ясно и преди това в изказването. Направих дори забележка на уважаемата госпожа Мая Манолова, че използва този термин, ако сте ме чули. Второ, по мое време, когато аз съм министър, Изпълнителната агенция по околна среда е на персонално мое подчинение. И там няма забавяне нито на административни срокове, нито има оплакване на граждани. Ако има такива при Вас, при партиите, това са някакви лобистки оплаквания, които са без доказателства. Ако имате някакви доказателства, моля да ми ги представите, защото така е лесно да се говори, но… По отношение на това, че Вие сте разбрал, че две дружества минават към МОСВ, това не е въобще истина. Това е едно предварително решение на Министерския съвет, което дава основание на министъра на икономиката да направи оценка на акциите на дружествата „Еко Антрацит“ и „Екоинженеринг-РМ“, които са в състава на ДКК. Чак тогава и ако, ако, понеже малко излизаме от темата, но съм длъжен да Ви го кажа, защото Вие сте народни представители, ако влезе в сила изискването на Европейската комисия, че не трябва да има държавни предприятия в България, а трябва да има търговски дружества, тогава може би ще стане преустройство, в което ще се обединят ПУДООС, Инсенератор, „Екоинженеринг-РМ“ и „Еко Антрацит“ във формата на изпълнителна агенция, защото всичките са свързани или с финансиране на екологична политика, или с изпълнение на екологични дейности. Благодаря за вниманието.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! През 2019 г. Плевен се оказа един от градовете, който се сдоби с втората най-голяма порция италиански отпадък – около 9 хил. т. От изложението на министъра, а и от няколко журналистически разследвания, включително това на госпожа Валя Ахчиева и на сайта „Бивол“, стана ясно, че италианската фирма не желае да се вземе боклука обратно. В разследването обаче става ясен един доста притеснителен факт – фирмата не желае, защото твърди, че има издаден сертификат, че боклукът е обработен вече. Въпросът ми към министъра е: наистина ли има такъв сертификат, с който разполага италианската фирма, според който боклукът е вече преработен, тъй като той все още си е на депото в Плевен? И ако има такъв сертификат, кой го е подписал и все още ли е на работа в Министерството този човек? Благодаря Ви.

То се вижда очевадно. Ако видите снимките от депото в Плевен, където са депонирани 9 хил. т, Вие ще ги видите в оригиналните опаковки. ЮЛИЯН Няма такъв или аз в момента не съм запознат с такова нещо. Аз такова дълбоко разследване съм направил покрай отпадъците, че едва ли щеше да ми убегне.

което означава разопаковане, някакво предварително сепариране. Интересното е, че тези отпадъци са минали през една фирма в Пазарджик, Пазарджик, която ги е сепарирала, и тези, които имат нотификация за изгаряне – Циментовите заводи, са склонни да го изгорят, защото това вече за тях не било български отпадък. По отношение на тези 218 тона бихме могли да се справим донякъде, но 9-те хиляди тона засега остават напълно като… Самата тази фирма, на която знаете, че собственикът е осъден условно, той явно, че е подставено лице. Лошото е, че пак въпросът е в законодателството – когато се дават такива нотификации и разрешителни за внасяне на такива огромни количества, би трябвало да се иска банкова гаранция. И тази банкова гаранция за цената на този боклук би трябвало да е поне 3 млн. евро, поне 10% от стойността, но такова нещо не е предвидено. Да Ви кажа честно, засега това остава един неразрешен въпрос, макар че се работи интензивно законово да се разреши, а не насилствено. Благодаря Ви. Колеги, искате ли да дам почивка преди да започнем изразяване на отношение, тъй като имаме и Председателски съвет в 11,30 ч.? Давам почивка до 12,00 ч. (След